„Вписване на данни в протокола Чл. 281. (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете, на първия лист в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват: 1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини; 2. броят на недействителните гласове по кандидатски листи; 3. броят на действителните гласове; 4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа; 5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. (2) На втория лист в протокола се вписва общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция. (3) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на секционната 1 и 2. (4) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. (5) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 282: „Подписване на протокола. Поправка Чл. 282. (1) Протоколът на секционната избирателна комисия след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция. (2) Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата. (3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола. (3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, предлагам да гласуваме анблок чл. 281 в редакцията на комисията, в която е добавено приетото предложение на господин Карадайъ и групата народни представители,

на комисията и се подписва от членове на комисията. (2) След преброяването на гласовете секционната избирателна комисия опакова в пакети поотделно използваните и неизползваните бюлетини. Всеки пакет се запечатва с хартиена лента, която се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията. (3) Пакетите с опакованите бюлетини се поставят в торба. Торбата се завързва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от членове на комисията. Видът и размерът на торбата се определят с решение на Централната избирателна комисия.” Искам да

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, нашето предложение е прието по принцип. Така е записано в доклада, но не е отразено в редакцията на комисията.

аз предлагам да обърнете внимание на предложението, което ние сме внесли. То е, за да се гарантира, след като приключи изборният процес и след преброяване на гласовете в секционната избирателна комисия, че ще бъдат опаковани поотделно използваните и неизползваните бюлетини. Всеки пакет да е запечатан с хартиена лента и да бъде подпечатан с печата на секционната избирателна комисия, както и да се подпише от членовете на комисията. комисията. Следва да дадем гаранции, че изборите няма да бъдат манипулирани. Това е една от възможностите

да има противоречие между членовете. При установяване впоследствие на валидни и невалидни бюлетини от по-горната избирателна комисия, за нея ще бъде по-лесно да ги опише – използваните

Госпожо Атанасова, считам, че след като по принцип предложението е подкрепено с гласуване в комисията и по доклада се предлага текстът на комисията – това е предметът, който трябва да бъде обсъждан тук. В този смисъл Вие трябва категорично да заявите подкрепяте ли гласувания в комисията, в редакцията текст за чл. 284, защото това, което направи госпожа Манолова с предложението, на практика тя еднолично тук предлага да отпадне редакцията на цялата комисия, с което обезмисля работата на комисията, за да се върнем към първоначалния текст на вносителя.

Използвате думи като „торби”, „чували”, пък не ми става ясно какъв трябва да бъде размерът и колко трябва да тежат. Дали е удобно господин Иванов да се включи в дискусията, за да каже

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, всъщност хубаво е да обясните на пленарната зала, че няма абсолютно никакво значение какво пише в този текст, след като едни политически субекти събират личните данни на 2 милиона български граждани и по този начин искат да ги използват, за да предрешат изборния резултат.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Ципов, Вие поставяте въпрос, който е извън моята компетентност. На въпроса кой и как събира лични данни на българските граждани, най-правилен, точен отговор вероятно би дал господин Сергей Станишев, който дори

по отношение дали господин Станислав Иванов е експерт по прилагането на чл. 284, който в настоящия момент ни е предложен, аз не мога да кажа. Твърде сложни въпроси задавате и по отношение на това какъв трябва да бъде размерът и теглото на изборния чувал. (Оживление

това. Госпожо Цачева, все пак Вашият въпрос беше най-резонен и той касаеше дали госпожа Манолова като председател на Временната комисия за изработване на Изборния кодекс може сама да отменя взети решения от комисията. Мисля, че самочувствието на госпожа Манолова е на доста високо ниво и тя твърде често

представител Цецка Цачева.) Госпожо Цачева, ще имате право по начина на водене. Само да спестя на залата едно объркване. Разбрах, че госпожа Манолова се изказа и заяви позиция по отношение на текстовете.

Нямате функция да се разправяте с всеки, който излиза да се изказва. Заповядайте, госпожо Цачева. привилегирована, че това се случи след размяната на реплики и дуплика, защото, ако бях казала това, което искам да заявя тук преди последващите Ви реакции, нямаше да стане ясно за залата. Моля Ви да не допускате под формата на реплики или на изказвания народни представители да отправят лични нападки към други народни представители вземам конкретен повод от думите на господин Добрев, и да прилагате твърдо и стриктно чл. 136 за парламентарното поведение.

е категорично недопустим! Времето за дупликата не беше изтекло. Вие преценявате дали това е дуплика или не, а в същото време не санкционирахте господин Добрев, който от тази трибуна си позволи каламбур с народен представител от ГЕРБ. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Сигурно щях да се вслушам много повече във Вашата бележка за прилагане на чл. 136, ако бяхте споменали отношението си към това, което госпожа Атанасова каза за също отсъстващия господин Станишев. Не знам защо на едни им е много болезнено, когато става въпрос за тяхната група, а когато става въпрос за други народни представители от друга парламентарна група, сякаш не се е случило.

е видна умората на всички. За пореден път, може би не само при Вашето ръководене, господин председател, а и при заместващите Ви колеги... ...съм отправила молба да има поведение на народните представители достойно за тази зала. Уважаеми господин председател! Не съм очаквала, че и Вие няма да ми дадете възможност да използвам правото, дадено ми от правилника и от Конституцията, за да развия тезата си и да отговоря на всички реплики, които имаха колегите от пленарната зала. За пореден път Ви призовавам да нямате различен стандарт по отношение на това кой народен представител взема думата. Нека да припомня, че господин Шопов преди няколко часа в свое изказване над минута просрочи времето и Вие бяхте далеч по-снизходителен към него, отколкото към мен. Затова Ви моля, нека да се чуват аргументи – не само грозни нападки към един или друг колега в парламентарната зала,

Смях.) Няма други желаещи за изказвания, закривам разискванията. Госпожо Манолова, нека сега да уточним как да ги подложим на гласуване, предложете Вие. МАНОЛОВА: Би следвало да има три гласувания – предложението на госпожа Атанасова и Цачева, защото настояват да бъде подложено на гласуване.

за редакция, което съвпада с текста на вносителя и след това текстът, който предлага комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не. Аз Ви предлагам, първо, текстът на комисията да се отхвърли и той, и да гласуваме на трето място текста на вносителя, който Вие подкрепяте. Няма как

Уважаеми господин председател! Имаме доклад за второ гласуване, по който се движи народното представителство в процедурите си по гласуване по различните текстове. Има направено предложение от народни представители, което е подкрепено от комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Точно предложението се подкрепя. Има предложен текст на комисията, има направено – твърди се, че било редакционно предложение,

След като няма годно предложение на гласуване следва да бъде подложен само текстът, който предлага за редакция комисията. Защото на второ гласуване могат да се правят само редакционни предложения, а не изцяло да не се подкрепя текст на комисията и да се върнем към текста на вносителя. Аз Ви благодаря, че...

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ще предложа преди да преминем към гласуването, по който и да е начин, да се направи поименна проверка на кворума, тъй като е видно за всички, че кворум в пленарната зала няма. Представям Ви пълномощно от заместник-председателя на нашата парламентарна група. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз Ви вярвам, така че си го приберете пълномощното.

Тук ще спра за малко, за да Ви кажа, че предишните пъти, когато нямаше кворум, масово се пускаха искания за оправдаване на отсъствия. Ще извадя имената и ще ги пусна в публичното пространство. Предупреждавам днес тези, които ще пускат искания за отсъствия, след като е провален кворумът, смятам го за некоректно и злоупотреба с Правилника

Тук пропуснахме – ще ни се разсърди после, господин Станислав Иванов, който беше тук при започването на броенето. (Шум и реплики.) Ще ни се разсърди, че не съм го отбелязал после.

Тук е господин Валери Жаблянов, отбележете го, ако обичате. И господин Мартин Захариев е тук, но и в списъка да ги отбележим.

Има ли някой да не е отметнат? Няма. В залата има 123 народни представители.

Да, господин Паунов е отбелязан. Ако обичате, да преминем към гласуване и гласуването ще стане така, както Ви казах. Поставям

Нова редакция – добре. с израза „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване”. Гласували

Първо ще подложа на гласуване предложението за редакция за заместване на израза „и записващото техническо устройство от машинното гласуване” с израза „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване”. Гласували

Когато беше поименната проверка и Вие прочетохте от трибуната моето име, аз не бях в залата, нито по време на обявяването на поименната проверка съм бил в залата.Защо Вие ме преброихте след това

което и да е било, казахте: „Тук ли е?” Аз Ви чух лично: „Тук ли е?”, и някой каза: „Беше тук”, Вие говорехте в минало време и казахте: „А, бил е, добре.” Не е бил тук! Защо лъжете, господин председател? Кой Ви дава право да броите хора, които ги няма в залата?

(ГЕРБ): Господин председател, обявената от Вас бройка на народни представители, която установява наличието на кворум, категорично не е вярна! Това може да бъде установено от записа на заседанието в интернет,

Това е много сериозна отговорност – ако Вие сте решили да я поемете, това е Ваше право. Вървим обаче към текстове, които ще бъдат гласувани без кворум – имайте го предвид.

„Резултати от гласуването извън страната Чл. 286. (1) Председателят на секционната избирателна комисия извън страната, а когато той отсъства – секретарят, а когато отсъстват и председателят и секретарят – определено с решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната. Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори. (3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях – на съответната районна избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционната избирателна комисия. Изборните книжа и материали се изпращат на областната администрация по местопребиваването на плавателния съд

Закривам разискванията. Ако обичате, режим на гласуване за текста на чл. 286 във варианта, предложен Прекратете гласуването и посочете резултата.

Благодаря Ви. Продължете

В чл. 287, ал. 7 думите „бюлетините, кочана с отрязъците с номерата“ се заменят с „торбата с бюлетините”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 287: „Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали Чл. 287. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии. (2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 274, ал. 2.

секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии. (4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия. (5) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1. (6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 поставят разписката до копието на протокола по чл. 282, ал. 6. (7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, кочанът с отрязъците с номерата, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 в общинската администрация на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация. (8) Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.” Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване

„(1) Членовете на районната избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 проследяват и контролират прехвърлянето на данните от записващото техническо устройство от машинното гласуване в изчислителния пункт на районната избирателна комисия, за което се съставя изричен протокол за верността на данните.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 288.

чл. 276. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 277. и числа.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 282: „Подписване на протокола. Поправка Чл. 293. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията. След подписването на протокола председателят обявява резултатите от гласуването по кандидатски листи, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на партия и коалиция. коалиция. (2) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола. от протокола. (3) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. (4) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен. (5) При установяване на очевидна фактическа грешка в протокола може да бъдат извършвани поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. (6) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис. (7) Районната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.”

чл. 289 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 290 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 291 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 292 по вносител, подкрепен от комисията, и чл. 293 в редакция на комисията.

на комисията. Гласували 109 народни представители: за 82, против 19, въздържали се 8. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 294: „Получаване на копие от протокола районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 291, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в районната избирателна комисия.

чл. 294 до чл. 296 – изказвания? Няма желаещи. Гласуваме чл. 294 в редакция на комисията, чл. 295

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, колеги! Ние оттегляме така направеното писмено предложение по чл. 298, тъй като вече има приет текст в чл. 278. Предлагаме една редакция в чл. 298, ал. 1 – след думата „преференции” да се добави: „по чл. 278, ал. 4 и 5”. Ако е нужно и има дебат, ще го мотивирам. Благодаря Ви за вниманието. Предложение по ал. 1. Реплики? Няма реплики. Други изказвания?

И сега – имаме текст на вносител, имаме становище на комисията, имаме редакционна поправка в ал. 1 на чл. 298. Най-напред гласуваме предложението за поправка в ал. 1 на чл. 298, което направи господин Карадайъ. Господин Карадайъ, искам още веднъж да кажете текста, който ще гласуваме след малко, понеже при мен нямам писмено предложение. Моля, прочетете текста!

Остава да гласуваме текста на чл. 298 по вносител с направените корекции в ал. 1. Моля, гласувайте.

Раздел ХІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 302. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 303.

Гласуваме едновременно чл. 299 – по вносител, подкрепен от комисията, и чл. 300 – по вносител, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте.

бюлетина по интернет.“ 2. В чл. 301, ал. 2 след думите „машинно гласуване, въведени в районните избирателни комисии и“ се добавя „данните от електронно подадени бюлетини по интернет.“ 3. В чл. 301, ал. 3 се изменя така: „(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите и протокол-грамите с резултатите от гласуването извън страната и данните от електронно подадени бюлетини по интернет. Получените гласове за отделните кандидатски листи по протокол-грамите с резултатите от гласуването извън страната се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи с резултатите от електронно подадени бюлетини по интернет се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната по постоянен адрес на избирателя.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 301: „База данни Чл. 301. (1) Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, данните от машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната. (2) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии и данните от машинното гласуване, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията. (3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната. (4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни. (5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни. (6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите партии, коалиции и инициативни комитети. (7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни. данни. (8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации. (9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.”

предложение на Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 82 народни представители: за 16, против 62, въздържали се 4. Предложението не е прието.

„Право на оспорване Чл. 305. (1) Кандидатите за народни представители, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия. (2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на изборите за народни представители или на избора на народен представител.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 306: „Разглеждане на искането Чл. 306. (1) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му. (2) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в двумесечен срок от постъпването му. Искането не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия. (3) Решението на Конституционния съд за незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител представител се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и на заинтересованите лица. (4) При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда нов избор за Народно събрание не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 3. (5) на избраните народни представители. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване.”

една редакционна поправка: в чл. 306, ал. 5 текстът преди думите „Централната избирателна комисия” – за тези, които следите текста, се изменя така:

Благодаря. Уважаеми господин председател, Преди повече от 15 минути, когато председателстваше заседанието господин Миков, той направи остра забележка на госпожа Манолова за начина, по който се правят редакционни поправки, и то не само по отношение на замяна на определени думи, но и цялостна промяна на текстовете. В такъв случай ще предложа този текст, първо, не само да бъде прочетен от госпожа Манолова, но и от Вас, господин председател, и да го отложим за гласуване, защото той касае касае искането за това дали има нарушения и незаконност при произвеждане на изборите за народни представители, в какви случаи се обявява незаконност на избор на народен представител и в кои случаи се произнася Централната избирателна комисия, както и Конституционен съд по-нататък в разпоредбите. Затова правя по-скоро процедурно предложение – да отложим

Госпожа Атанасова предложи да се отложи гласуването на текста, който направи госпожа Манолова по ал.

Повтарям, предложението е за отлагане на обсъждането и гласуването на този текст. Моля, режим на гласуване.

Продължаваме гласуването по Раздел XII; чл. 304 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 305 в редакцията на комисията. До тук, защото по чл. 306 има предложение, което отделно трябва да гласуваме.

„При оспорване на незаконност на избор на народен представител и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат”. Моля, режим на гласуване на направеното предложение.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава седемнадесета. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел I.

на Раздел ІІ. Гласували 102 народни представители: за 85, против 10, въздържали се 7. Предложението е прието.

гласуваме най-напред него. Гласуваме предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 356. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 315: „Искане за вписване в списъците Чл. 315. (1) Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. (2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че няма да гласува на друго място. (3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето по ал. 1 се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”

Алинея 2 се изменя по следния начин: „(2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място.

представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място. (3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.” Моля, режим на гласуване по направеното предложение по ал. 2 и ал. 3 на чл. 315.

Гласували 98 народни представители: за 70, против 23, въздържали се 5. Предложението е прието.

наименованието на Раздел ІV, подкрепен от комисията; чл. 314 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 315 в редакция на комисията с направените и приети поправки

V; чл. 316 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 317 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 101 народни представители: за 78, против 11, въздържали се 12. Предложението е прието.

„Декларация, в която кандидатите заявяват своята сексуална ориентация, както и декларират дали принадлежат към тайни общности или организации.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 318: „Документи и срок за регистрация Чл. 318. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Централната избирателна комисия след представяне на: 1. предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица; 2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет; 3. декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 3 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията; 4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 317, ал. 1; 5. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет; 6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред Централната избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. лица. (2) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 32 дни преди изборния ден. (3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.

Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да взема отношение относно предложението на господин Шопов и съответно Партия „Атака” за това хора, които са зависими по един или друг начин да го декларират, защото впоследствие тези хора могат да бъдат зависими от своите недостатъци в единия случай, както е предвидено, или в своите взаимовръзки с хора, които са обвързани извън пленарната зала, извън това, в което са се клели – да служат на България. В този смисъл, когато народен народен представител принадлежи към тайна организация, към която е дал клетва, че ще я следва и ще защитава нейните братя независимо от държавните институции и държавните закони, а както знаете такива клетви се дават, може и някой от Вас да е давал, знаете, че това ще попречи на нормалното му функциониране като народен представител в българското Народно събрание. Дори тези, които са давали такива клетви, в момента ще бъдат в конфликт на интереси при гласуването на това предложение, ако не гласуват по съвест.

Няма желаещи за изказвания. Гласуваме предложение на народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Моля, не проявявайте хакерски умения спрямо екрана пред Вас.

Имаше реакция от цяла парламентарна група, не мога да не я уважа. Моля, режим на гласуване предложението на народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията.

от комисията. Гласували 92 народни представители: за 23, против 30, въздържали се 39. Предложението не е прието. Гласуваме

чл. 290. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 291. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 292. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. „Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 321. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и взема решение за регистрацията на кандидатските листи. При установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация. (3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. (4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. (5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срока по ал. 4. (6) В случаите по ал. 4 или 5,

където се решават изключенията, което надълго и широко коментирахме в чл. 258: „В срока по ал. 4” текстът да бъде заменен с: „не по-късно от седем дни преди изборния ден”. Ако е нужно ще го мотивирам. Благодаря Ви. Имате ли в писмена форма предложението? Добре, ще се наложи след малко да го повторите още веднъж.

Благодаря Ви, господин председател. Колеги, на президентски избори основните играчи са още по-малко, отколкото на национални избори. Тук се разглеждат изключенията, когато почине или изпадне в трайна невъзможност съответният кандидат. В последния момент, не дай Боже, ако нещо се случи с един от основните кандидати, зад който седят основно големи политически сили, които дори биха спечелили съответно едни избори, те без кандидат ли да останат?!

Обявете резултат.

чл. 319 по вносител, подкрепен от комисията, чл. 320 по вносител, подкрепен от комисията, чл. 321 в редакция на комисията с

Списъците по чл. 367, ал. 2 в структуриран електронен вид се предават незабавно от Централната избирателна комисия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството (2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 367, ал. 2.

307 – изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме

Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІХ. 325, ал. 1, т. 3 думите „или „V” се заличават”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 325. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 326: „Жребий за определяне на номер в бюлетината Чл. 326. (1) Поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и инициативни комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 57, ал. 2. (2) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.”

изказвания? Няма желаещи за изказвания.

което не е подкрепено

Раздел VІ, членове 325 и 326?

избирателят гласува, като отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 329. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

председател. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 391. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 392.

Предложението вече е отхвърлено – за знака „V”. Няма да го чета. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 332.

което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласуване анблок наименованието на Раздел V; чл. 316 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 317 по вносител, подкрепен от комисията.

вече е отхвърлено. Няма да го чета. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 333: „Подреждане на бюлетините Чл. 333. (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането им бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния район по чл. 313, ал. 2; 2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи, като букви, цифри или други знаци; 3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя; 5. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х” или „V”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина; 6. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа; б) които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. (2) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол.

чл. 333 има предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Цецка Цачева и група народни представители: „В чл. 334, ал. 1 думата „хартиена” се заличава.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 334: „Общ брой на действителните и недействителните гласове Чл. 334. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина гласове. (2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 333, ал. 1, т. 1-5.

Предложението е прието. След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват: 1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини; 2. броят на недействителните гласове по кандидатски листи; 3. броят на действителните гласове; 4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа; 5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. (2) Данните от машинното гласуване се прибавят поотделно към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1. ал. 1. (3) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на намерените в специалната кутия за машинното гласуване контролни разписки.

Няма. проблемът е за осигуряване на симетрия за текстовете за машинното гласуване при изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент. Тъй като направихме корекция в текста за народни представители, трябва да направим същата и за президент и вицепрезидент. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми дами и господа, изказвания по останалите два члена – 336 и 337? Няма желаещи. Гласуваме чл. 336 по вносител, подкрепен от комисията и чл. 337 по вносител, подкрепен от комисията. Гласували

Няма желаещи за изказвания. Гласуваме наименованието на Раздел ІХ, подкрепено от комисията; чл. 338 по вносител, подкрепен от комисията;

за чл. 356. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 357.

получили най-много действителни гласове, се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от изборите да участва в новия избор, в избора участват кандидатите от следващата по броя на действителни гласове листа, определени от Централната избирателна комисия. (2) При смърт или тежко заболяване на някой от кандидатите от листите, получили най-много действителни гласове, Централната избирателна комисия отлага избора и насрочва нов избор не по-късно от 14 дни след датата на втория избор. В срок до три дни от датата на решението на Централната избирателна комисия съответната партия или коалиция може да регистрира нов кандидат по реда на Раздел V от тази глава.” Има ли изказвания по представените Ви текстове? Няма желаещи за изказване. Гласуваме: наименование на Раздел X,

Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, данните от машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната. (2) В

различията. (3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи се прибавят към получените гласове за съответната листа от страната. от страната. (4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни. (5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации. (9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя без разрешение на Централната избирателна комисия.” Изказвания по представените ни текстове? Няма желаещи за изказване. Гласуваме предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

гласувайте. Гласували 99 народни представители: за 31, против 65, въздържали се 3. Предложението не е прието. Гласуваме чл. 344 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 345 – по вносител, подкрепен от комисията;

Чл. 348. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати, може да оспорят законността на избора на президент и вицепрезидент пред орган по чл. 150 ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия. (2) В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на постъпилото оспорване по ал. 1 или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 349. Благодаря. Има ли изказвания по представените Ви текстове? Няма желаещи. Гласуваме наименованието на Раздел XI, текста на чл. 347 – по вносител, подкрепен от комисията; текста на чл. 348 – в в редакция на комисията, и текста на чл. 349 – по вносител, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте.

„Право да избират Чл. 350. (1) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. (2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.”.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Оттегляме нашето предложение по чл. 350, но имаме предложение за редакция на текста, който е по редакция на комисията за чл. 350. В чл. 350, ал. 1 предлагаме думите „живели са най-малко през последните

в ал. 1 са изредени случаите, в които има права за избор на народни представители и за президент, а в ал. 3 е казано как и по какъв начин ще се уреди изборът за членове на Европейския съюз и правото да избират българските граждани. Не е случайно ал. 3 да е в чл. 42, където са уредени основните права на българските граждани. Изключението, че ще се урежда в закон, е направено предвид, че за Европейския съюз важат и европейските правила, когато става въпрос за избори за членове на Европейския парламент, както в случая е Директива 1/2013 г. г. За да не се налага непрекъснато при промяна на европейските директиви да се променя и Конституцията, е казано, че се урежда в закон. Никъде в Директива1/2013 г., никъде няма такова ограничение, а ако някой ми посочи, ще четем заедно – директивата е пред мен. След като в директивата няма такива ограничения, не бива да има други ограничения, които не са предвидени в нашата Конституция, а напротив – в един и същи член, чл. 42, като се разглежда въпросът, безспорно конституционният законодател е имал предвид именно и точно това – че правата да избират българските граждани е уреден в чл. 42, ал. 1. Там ясно е изписано това нещо. От тази гледна точка предлагам точно това да се прилага и в тези избори. Алтернативно другото, което е изписано, колеги, в ал. 1 и ал. 2 с термина „живял”, който има пет-шест дефиниции в Преходните разпоредби на този Изборен кодекс, считам, че не е добра практика и би било редно тук да става ясно какво означава това, ако ще го има. Да, ние от Движението за права и свободи неведнъж сме заявявали, че не сме против принципа на уседналост, принципа на уседналост, но той урежда в кои избори къде да гласува гражданинът, който има конституционните права да гласува, а не чрез принципа за уседналост да се отнемат конституционни права на българските граждани, уреждат в Преходните и заключителните разпоредби с дефинициите на понятието „живял”, което няма никаква нужда да присъства тук, в тези текстове. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Когато Мустафа Карадайъ в началото на своето изказване заяви, че оттегля направеното вече първоначално свое предложение и това на ДПС, аз си казах: да, много правилно, взели са си бележка. Най-после разбират, че някои неща не могат да преминат техните щения и претенции, червената граница, която е начертана и за която в минали изказвания аз Ви говорех. Такава червена граница беше така нареченият „майчин език”. Такава червена граница има и в постигнатата, бих казал, с триста зора така наречена „уседналост”. Две са темите, които са важни за ДПС, да Ви ги кажа. Едната тема е майчиният език,

предложението към основния текст отново се прави една хитрост. Както миналия път заявих, азиатска хитрост. Тогава тази азиатска хитрост беше чрез опита за скриването на идеята, на мерака, казано на майчин език, и щението, щението, да кажем, да минава чрез преводач. Нали си спомняте, че беше леко трансформирана, за да мине по-лесно и по-просто. и свободи много добре знаят, че и този опит няма да мине, но целта е да си поддържат тезата. Отново и този път се опитват да мерят температурата на българското общество, на пленарната зала и да видят кое до колко може. Накрая аз отново призовавам всички Вас, българските народни представители, да не се поддавате, да не се залъгвате и всички заедно, без изключение, защото това има огромно значение – така се мери температурата, дали има пробиви, дали има залитания на някои депутати или съмнения по какъвто и да е повод, по каквато и да е причина, включително от някаква солидарност към ДПС, това също е част от теста за всички нас, да гласувате категорично против това предложение, както е направено, включително основното, записаното като предложение, и това, което в момента се прави – скритото в основния текст. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин председател. Господин Шопов, да, донякъде правилно сте схванали тезите, които отстоява ДПС.

не отстъпва и няма да отстъпи от някои принципи, а именно спазването на Конституцията на Република България, международните договорености, включително и договора с

аргументите бяха подобни, и той ще се провежда много пъти, докато ДПС е в тази зала.

и където могат в една Конституция да се правят опити за пробойни, за някакви тълкувания, та макар и произволни. произволни. От „Атака” винаги казваме – ако ДПС толкова се позовава на Конституцията и толкова иска да спазва Конституцията, най-добрият начин за това е да се саморазпусне,

някой не е съгласен с това, то е по някакви други съображения, но те не са законови и конституционни, те не са юридически, не са правни съображения. Що се касае до уседналостта, неслучайно преди малко казах, че тя е крехка и недостатъчна. Уседналостта, и ние от „Атака” ще се борим за това, трябва да се разпростре по отношение на всички видове избори – не само местните, за европейски депутати, а и по отношение на изборите за народни представители, по отношение на изборите за президент.

на следващите избори за кандидат за президент или за вицепрезидент. Това е знайно за цялото българско общество и ние от „Атака” добре си даваме сметка за това. Така че, колеги, много пъти в тази зала съм Ви говорил как ДПС осъществява своята стратегия. Относно уседналостта и майчиния език за ДПС това не е тактика, това е стратегия, която се осъществява стъпка по стъпка, малко по малко в годините и вече десетилетия. И чакат момента, когато да направят своя пробив.

Всички знаете до какво доведе Охридското споразумение –двуезична и двунационална държава на практика е съседна Македония. Тоест ние сме лошите и виновните, че България е спряна да върви по този път на...

Колеги от ДПС, след като сте толкова големи европейци, защото последните няколко дни се наслушахме на Вашите европейски ценности – как сте привърженици на тях, нека и в този член да бъдем европейци, защото много от европейските държави имат тази уседналост и в никакъв случай не можем да ги наречем, че не са демократични. Ще Ви кажа няколко от тях: в Германия има активно избирателно право и то се налага по местопребиваване; в Австрия има 8 седмици; в Белгия е е уредено по отношение на гражданите от Европейския съюз, които могат да участват в местните избори, ако имат статут на постоянно пребиваване в Белгия не по-малко от 5 години. Да кажем и за Англия – ако си пребивавал в Обединеното кралство повече от 6 месеца, ставаш данъкоплатец и след като си данъкоплатец не само ще консумираш, но и ще даваш средства в хазната на тази държава. Така че има определени неща, които европейските страни спазват. Ние по нищо не отстъпваме на Европа. Ако Вие заявявате, че сте европейска партия и сте за европейските ценности, няма защо да се противите. Чухме толкова много реплики, толкова много Конституция се изговори от тази трибуна – че Вие сте най-големите конституционалисти. Европейските правила трябва и ние да ги спазваме. Държавите членки уреждат уседналостта според своето законодателство, е казано в директивата, така че нищо не Ви пречи да се подкрепи този текст. Аз обаче имам друг апел, казах го преди няколко дни и той е към колегите от БСП. Колеги, не зная как ще гласувате, но Ви призовавам да гласувате за оставането на уседналостта. Хората, които живеят особено в смесените региони, и по-нататък в другия член, който се отнася за местните избори, ще развия тази своя теза уседналостта е нещо много важно. Човекът, който живее на даденото населено място трябва да има ангажиментите, трябва да знае какво се случва, как се случва и трябва да бъде отговорен както да бъде избиран, така и да бъде избирател. В крайна сметка, ако наистина искаме нещата ни да бъдат подредени, както искат българските граждани – мога да Ви кажа, че българските граждани имат желанието да бъде този принцип на уседналост точно в този

от БСП, която ръководи комисията, иска да закичи този медал на ревера си – че Четиридесет и второто Народно събрание също има нов Избирателен кодекс, нека да е жива и здрава и да го закичи. Колеги от „Атака”, радвам че Вие имате наистина доброто желание и ще се борите за подкрепата на принципа за уседналост. Защо обаче подкрепяте това правителство? Това не мога да разбера.

принцип къде да гласуват тези, които имат право да гласуват, или отмяна на право на гласуване? Моля да ми поясните – не мога да бъда компетентен по всичко. Все пак демонстрирал съм Ви достатъчно компетентност в други области. (Възгласи от ГЕРБ.) Така че сега Вие ще ми помогнете да ми отговорите на въпроса: какво е уседналостта? Зададох ясно въпроса. Вторият ми въпрос е свързан с това:

да гласуват, а тези, които не са живели в страни – членки на Европейския съюз, не могат, да кажем, тези, които живеят в Република Турция, не могат? Тези, които живеят в Съединените щати, не могат, тези, които живеят в Канада, също не могат. Това също не го разбирам. Защо едни български граждани, които живеят в определени страни, могат, а други, които живеят в други страни – не могат, при положение че едните и другите са български граждани и имат конституционното право да гласуват? Както разбрахме това право не им е отнето от договора с Европейския съюз, нито от директивата, която урежда как се гласува за европейски избори. Това е въпросът ми към Вас.

но може би съвсем скоро ще получите отговор. Все пак колегите от „Атака” сега са написали десет мерки, които са доста ултимативни и ако не стане пенсията 500 лв., да очакваме, че ще спре подкрепата към правителството.

Госпожо Караянчева, вземам и повод по отношение на текста, за който в момента се води дебатът. Ако преди няколко часа в пленарната зала колегите бяха подкрепили нашето предложение да има изборен район „Чужбина”, този дебат щеше да бъде безсмислен. И сега нямаше някой от тази парламентарна трибуна не само да се кичи със знаци на патриотизъм и национализъм, а щяхме да дадем право на всички български граждани, където и да се намират те, в която и да е част на света, да могат да избират и съответно да бъдат избирани. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Господин Карадайъ, увлякохте се в разговори. Искате ли трета реплика или не?

който за пореден път излиза и от тази трибуна обяснява за зависимости между две партии в Парламента. Вие обвинявате „Атака” в зависимост от ДПС. Госпожо представител на ГЕРБ, Вие най-малко имате право – Вие лично, да говорите за ДПС, тъй като не ние от „Атака” бяхме на партийния конгрес на ислямиста Ердоган (ръкопляскания колега господин Цветанов. Вие и Вашите колеги народни представители откривате джамии, влизайки вътре и изпълнявайки ритуали – това го показахме по телевизия „Алфа”, телевизията на Партия „Атака”. Вие, господа от ГЕРБ,

отпуснахте по време на Вашето управление 2 млн. лв. за реставрация на джамията в Стара Загора, докато църквите в България се срутват. Вие ще ми говорите за зависимост от ДПС, нямате моралното право да го правите! (Шум и реплики от ГЕРБ.) По темата, която се дискутира вече доста време, за уседналостта. Първо, ще Ви кажа господа от ДПС – представители на антиконституционната партия ДПС, че след няколко месеца ще се гласува за европейски, а не за анадолски съюз. Ако искате там да има представител на Турция, а не на България – да, нека да го приемем Вашето предложение. Но не, няма да стане, защото аз и моите колеги от „Атака” искаме в Европейския съюз да има български представител, не представители на Турция, както искате Вие. Ако Вие желаете да Ви избират турски граждани, отидете в Турция, нека да Ви избират там. В България ще Ви избират българските граждани.

Това, което искате е едно, моля Ви, не изпращайте никой никъде. ДИМИТЪР ДИМОВ: Не съм казал нищо, с което да засегна народните представители. Да се върнем по темата по същество. Всъщност във Вашия текст се крие нещо, с което Вие излизате тука и колкото да си превъртате езичето, господин – как ти беше фамилията, не я помня, не искам и да я помня – обяснете, че Вие всъщност искате да докарате катуните с автобусите, за да гласуват за ДПС. (Реплики от ДПС.) Защо не го кажете така, че искате да докарате пак стотици хиляди представители от Турция, които да гласуват за ДПС. Иска Ви се, но няма да стане. Няма да се гласува това Ваше предложение, господа от ДПС. Спрете да го налагате, спрете да имате наглостта да излизате от тази най-висока трибуна и да обяснявате, че ще се борите и ще заплащате за Вашата свобода. Преди малко Вие споменахте, а сега ще Ви кажа какво точно казахте, че Вие от ДПС няма да отстъпвате за каквото и да било. Ако не можете да отстъпвате, ние от „Атака” ще Ви научим как да го правите, бъдете сигурни!

Моля Ви за тишина в залата. по отношение на това – не е само държавни пари. Политическа партия ГЕРБ уважава всички религии, без значение, че Вие измествате темата и я разглеждате в контекста на чл. 350 от Изборния кодекс. Трябва ли да обясняваме за пореден път, че сме правили дарения както на православни храмове, така сме правили дарения на мюсюлмански храмове, така сме правили дарения за български граждани, които са имали нужда от дом, от покрив над главите си, правили сме дарения за хора, които се нуждаят от лечение. Нещо, което нито една друга партия от държавната си субсидия (реплики от „Атака”), до момента не е направила в такива размери. Милиони левове, с решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, са дарени за ремонт на храмове, без значение на кое вероизповедание, господин Димов. Мисля, че така или иначе всички български граждани са равни, равни са и към молбата си към Бог.

ние сме ходили на официални посещения като парламентарна група, като партийна група. Вие ходите на посещения в скъпи хотели, където никой не Ви знае. Искам да Ви кажа, в подкрепа на госпожа Атанасова, че средствата, които даваме ние наистина отиват по предназначение. Няма друга партия, която да е дала толкова много субсидии.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз не мисля, че някой е правил предложения от коя да е друга държава да биват избирани членове на Европейския парламент от Република България. Тук говорим за нещо друго. Право да избират и да бъдат избирани имат българските граждани, но никъде, колеги, не е уреден този въпрос кои граждани – дали от един или друг етнос, имат повече или по-малко права. Просто се регламентира въпросът с българските граждани.

уважаеми колеги!

Ние от „Атака” обаче Ви питаме: как така харчите пари от държавната си субсидия, при положение че тя е на влог в банка и от това печелите всеки месец – от лихви? Как става това нещо – да излязат Вашите икономисти да го обяснят?

че вече повече от две години партия „Атака” провежда една инициатива, която се нарича „Православна солидарност” и в тази инициатива ние сме помогнали на над 1000 души, които са имали финансови затруднения, на инвалиди, на деца.

Точно в отговор на това, което казахте, преди броени дни моята колежка Магдалена Ташева помогна на едно момиченце от турски произход, което имаше остра нужда от финансови средства за правене на операция и това не е единственият случай.

Госпожо Караянчева, само да Ви напомня, че единствено Вашата парламентарна група – на ГЕРБ, летеше с Авиоотряд 28. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тъй като Вие сте много специални народни представители, не можете да се движите с автомобили, Вие летяхте с хеликоптери, самолети и всичко възможно, което може да се движи във въздуха, платено с държавни пари. Накрая, да се върнем към православните храмове, което се спомена тук. Само да Ви кажа, че мюсюлманските храмове ние сме изграждали цели църкви. Пример – село Смилец, Силистра. Цял православен храм, изграден от партия „Атака”, така че недейте да излизате и да ни обяснявате, че сте помагали, че сте дарявали, че сте правили куп други благини, защото това не е така.

Бих искал да им кажа, тъй като в „Атака” и в ГЕРБ има много християни и се отвори темата за православното християнство (реплики), да, всички сте християни. Колега, аз Ви слушах много внимателно, защото уважавам всеки народен представител като колега и би било добре да ме изслушате, още повече че, ако Вашият лидер е тук, ще потвърди това, което ще Ви кажа, като теолог, защото той ми е колега теолог. Исус Христос, спасителят казва по повод даренията: „Едната ръка да не знае какво прави другата.” И пояснява за какво става въпрос, че когато правиш дарения и говориш за тях, ти получаваш наградата си тук на земята и не може да я очакваш в небесното царство. (Възгласи:

Заповядайте, уважаеми господин Асенов. да не се занимават с други видове политика, понеже в момента се занимаваме с една неоосманистка заплаха, която е надвиснала не само над България, а и над Европа. Европа. Тук е безсмислено да си прехвърляме разни обиди. Ситуацията е такава, че трябва да се обединим срещу това, което се случва в момента, а именно една пълзяща неоосманистка заплаха, която е устремена към Европа. За съжаление тази заплаха е проникнала с 36 народни представители от 240 в българския Парламент, които действат не в интерес на България, на българските граждани и българските интереси, а в интерес единствено и само на Турция. изказвания по повод на отделни групи, в чий интерес работят. В този смисъл, че те са една неоосманистка заплаха говори това им предложение, което на практика ще осигури едно турско лоби в Европейския парламент. Една „пета колона” в Европейския парламент, както сегашните техни трима евродепутати, така и в перспектива избраните от Турция евродепутати.

В този смисъл ние освен България сме длъжни да защитим Европа и да я предпазим от ислямския халифат, който се надига, и като основна цел в момента е Европа. Европа чрез ДПС. Относно това, чуха се достатъчно изказвания как „Движението за права и свободи” го предлага това нещо, за да е в синхрон с правата и свободите на хората, с демокрацията, с либерализма и едва ли не с всички видове човешки ценности, съществували някога в Галактиката. Искам тогава да ги призова да бъдат също така толерантни и добронамерени, да излязат с една декларация, в която да осъдят терористичния акт на гара Буново и да осъдят турското националноосвободително движение, на което, аз забравих, Вие сте правоприемници, което е терористична организация. (Ръкопляскания от „Атака”.) Моля Ви, не вкарвайте тероризма в Европа чрез гласовете на ДПС от Турция, които са Ви подсигурени. Това е, което искам да кажа. Другото, да Ви кажа в аванс, че ние ще внесем отново наша поправка в Закона за българското гражданство, според която ще искаме отмяна на двойното гражданство, защото е недалновидно и неправилно хора, които не живеят в България, които не живеят в нашия дом, да определят как ще живеем ние, имайки предвид включително и в Европейския съюз как да управляват.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

става въпрос за избор на български представители в Европейския парламент. Основен проблем – уседналостта и нейната роля в целия този процес.Пак казвам, избор на българските представители в Европейския парламент. Какво значи „уседналост” и какво предлага моят колега? Ние имаме интерес тук в този процес при този избор да участват максимален брой български граждани, особено младите хора. Уважаеми колеги, в Съединените щати има над 300 хиляди българи, повече млади хора; в Канада те са около 100 хиляди; в Украйна разбрах, че са някъде около 30 40 хиляди; в Русия са може би над 100 хиляди. От тези хора много малка част ще гласуват за ДПС, почти никой. ДПС може да вземе от Турция от порядъка на около 40 хиляди гласа, които почти няма да повлияят на конфигурацията за европейското представителство на България в парламента. Ето, това е статистиката. Практиката показва, оттам ги изкарваме, което показват резултатите от минали избори. Уважаеми колеги, ние с нашите диаспори в тези страни работим сериозно – казвам България, българските институции. Там беше и господин Бойко Борисов. Там ходят видни наши представители. Единственият начин да накараме тези млади хора да се върнат в България е да ги ангажираме с България. Изборите са един основен ангажимент. Аз съм изумен от това как млади хора тълкуват по някакъв необясним начин някакъв политически интерес на ДПС. Не, това е интерес на България, колеги!

А сега в момента защо ги лишаваме от това право? Уважаеми колеги,в Съединените щати има едно основно правило: „гражданин на Съединените щати” – навсякъде по света той има всички права. Ние в България имаме някакъв двоен аршин, който в никакъв случай не ни прави по-качествени като държава и като нация. Така че, уважаеми колеги от ГЕРБ, това е сериозен проблем, изключително е важен – пак казвам, основно за младите хора. Много сериозно ще повишим качеството на избирателите, които ще избират български представители в Европейския парламент, ако приемем това предложение. Защото младите ни хора са навън – младите, образовани, качествените хора на България са навън. от БСП, също помислете – това е изключително сериозен въпрос. Да, за местните избори, уважаеми колеги, уседналост – да, там да си свързан с населеното място, със селото, с града, където ще избираш. Но тук става въпрос за един процес, на който основната характеристика е глобализацията. Защо се ограничаваме в тези рамки? Аз не мога да си го обясня. Надявам се, че Надявам се, че по някакъв начин тук при гласуването ние ще направим необходимото – това, което се иска от нас, като отговорност и като народни представители, защото това е изключително важно за България. Благодаря.

Процентът е изключително малък. Разбира се, така наречените „български граждани”, които са в Турция в огромна част – нека не го крием, то е ясно за всички, че точно ДПС е партията, която ги кара с автобусите да гласуват за България и хора, които не са платили нито един лев данък в България, всъщност в един момент определят нашето бъдеще. От гледна точка на това как да ангажираме емигрантите – хората, които напуснаха България, те напуснаха именно благодарение на такива като Вас – ДПС, БСП, ГЕРБ. Вие ги изгонихте с Вашите политики, една огромна младежка безработица, африкански доходи. Разбира се, че тези хора ще избягат. Те няма да ядат трева. Само Вие да сте тук в този Парламент и да си живеете добре – няма как да стане! Тези хора ще се върнат в България, когато най-накрая Вие приемете поне част от тези 10 точки, които Ви предложихме, а именно повишаване на доходите и създаване на нови работни места. Няма друг начин как да се случи. Да, ние можем да си говорим – да ги ангажираме с България, но тези хора вече са там. Те по един или друг начин са уредили своя живот

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Господин Янков, Вие говорите малко по-масово да се включват българските граждани

Колеги, аз не мога да разбера тези, които правиха тези предложения и ги подкрепяха, от една страна, говореха за задължително гласуване, а от друга страна, днес чуваме техни мотиви да се ограничават конституционни права на онези, които желаят да гласуват. Господин Янков, не знам Вие как разбрахте и как съчетахте тези неща? Нека първо да дадем правото на онези, които желаят да гласуват

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Янков! Вземам думата за реплика, просто за да цитирам точни данни, защото тук в целия днешен ден, включително чухме, че в София гласоподавателите са 200 хиляди, а в действителност те са 1 млн. 150 хиляди. Обобщените данни от протокол–ГРАМИ, които са постъпили в ЦИК от последните избори, общият брой действителни гласове

Моля да съобразите и следното друго обстоятелство, защото, колеги питаха и аз не бях готов със статистиката по отношение на евентуално 32-ри МИР в чужбина. При това гласуване зад граница по протокол–ГРАМИ ДПС е получило 49,13% от гласовете. Това, колеги, е от гласуването извън граница. Това не е от гласуването, което може да се извърши в последния момент, тоест от хора, които решат да се върнат по родните места. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Господин Янков, заповядайте за дуплика.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега от „Атака”, не Ви виждам, напълно съм съгласен с това, което казваш по отношение на младите хора – политиците са виновни, в това число и ние тук, в Парламента, но това не е причина да не им дадем възможност сега да се почувстват ангажирани, да се почувстват истински граждани на България.

Вие давате статистика колко човека са гласували. Аз казах колко могат да гласуват там. Проверете и ще видите. Виновна е българската държава. Ако направите справка колко секции са разкрити и за начина, по който се организира държавата извън границите си, ще видите, че сме трагедия. Не даваме на хората достатъчно добра възможност там, където е концентрирана нашата диаспора, да гласуват. Не се организираме. Това е един от сериозните ни въпроси. Затова малко хора гласуват, уважаеми колеги. От тази гледна точка колеги. От тази гледна точка няма никакво противоречие между това, което направихте като реплики, и това, което се иска в действителност: да погледнем оттук напред,

че дебатите по този член ни върнаха в дните преди 19 февруари. Ние като че ли забравихме колко близко е денят петък, в който се случиха събитията около „Куршум джамия”, както и някои изказвания тук, в Народното събрание. Изглежда единственият ден, в който можем да смирим нашите бесове, е денят на Апостола. В деня преди и в деня след това като че ли всичко е разрешено. Моята молба е да подложите на гласуване прекратяването на разискванията по чл. 350, да се придържате стриктно към правилника и да подканяте изказващите се да се изказват наистина по обсъждания член, а не по цялата тематика, която са си наумили. Имам и второ предложение. Тъй като виждам, че с напредване на времето ентусиазмът за обсъждане на Изборния кодекс вместо да намалява дори нараства,

против 36, въздържали се 4. Разискванията са прекратени. Преди да пристъпим към гласуване ще поставя и второто предложение на господин Курумбашев – за

Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 133 народни представители: за 93, против 8, въздържали се 32. И това предложение е прието. Заседанието се удължава до 23,00 ч. Госпожо Дукова – за процедура. Предполагам, че става въпрос за прегласуване? Не е за прегласуване. Заповядайте. Не сме започнали още гласуването, така че направете процедурата, да Ви чуем. Уважаеми господин председател, в залата настана изключително сериозен бодряшки дух и оптимизъм.

Уважаеми народни представители, първо, ще поставя на гласуване

Не може да го оттегли, не ми подсказвайте. За оттеглянето пише до кога е. А тук пише, че не е подкрепено от комисията. (Реплика.) Не може да го оттегли в този момент.

Прекратете гласуването, посочете резултат. 148 народни представители: за 24, против 77, въздържали се 47. Има второ предложение на Мая Манолова и група народни представители, интегрирано в общия текст. Преди това

Във втората алинея – абсолютно същият текст. Режим на гласуване за редакционното предложение за отпадане.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 397:

не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.”

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, по чл. 351 ние оттегляме направеното писмено предложение и предлагаме следната редакция в чл. 351, ал. 1 и ал. 2: В ал. 1 предлагаме след „Република България” да се сложи точка и текстът „и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз” да отпадне.

Моля, режим на гласуване за това предложение.

Гласувайте, колеги, и ако си мислите, че по този начин, с такава дисциплина можем да караме докрай, няма как да стане. Моля, седнете си по местата – тези, които имат намерение да работят тази вечер.

Още веднъж моля тези, които искат да вземат участие в работата на Парламента, да седнат на местата си. Останалите – да напуснат залата, защото при тази ситуация не може да се работи. изказвания по представените текстове? Няма желаещи за изказване. Гласуваме наименованието на Раздел ІІ, чл. 353 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 354 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 355 – в редакция на комисията. Моля, гласувайте.

за чл. 309. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 310.

желаещи. Гласуваме Раздел ІІІ – наименование по вносител, подкрепен от комисията; чл. 356 – по вносител, подкрепен от комисията; наименование на Раздел ІV – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 357 – по вносител, подкрепен от комисията; чл. 358...

Оттегля ли се предложението, господин Янков? Да. Изказвания за чл. 359? Няма. Гласуваме чл. 359 – по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля Ви, госпожо Манолова! Моля Ви, колегите отдясно, решете вече какво ще правите – оставате и работите или излизате извън залата. Моля Ви! Шумът в залата е над нормалното равнище и не може да се работи!

Вписване отново в избирателния списък Чл. 360. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. (2) Лицата по ал. 1 се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от органите по чл. 23, ал. 1 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец,

В чл. 360, ал. 2 за симетрия възпроизвеждаме процедурата за вписване на заличени лица, така както е приета в Общата част – в изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент, тоест лицата да бъдат вписани в списъците, само когато има основание за това, което е удостоверено от общината или кмета на район или кметство. В чл. 360 ал. 2 да се измени по следния начин: „(2) Лицата по ал. 1 се вписват в избирателния списък по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40. Лицата се вписват, съответно дописват, след представяне на декларация по образец, 1. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент – в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз е започнал; 2. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент”. И заглавието на чл. 360 да стане: „Вписване или дописване отново в избирателния списък”.

Няма. Гласуваме направеното предложение от народния представител Мая Манолова за промени в ал. 2 на чл. 360 и в заглавието, както следва: „(2) Лицата по ал. 1 се вписват в избирателния списък по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден – от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40. Лицата се вписват, съответно дописват, след представяне на декларация по образец, че: 1. не са гласували в същите избори за членове на Европейския парламент случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал; 2. няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент”.

Уважаеми колеги, текстът е изключително важен. Обръщам внимание на всички народни представители, които са в залата. Той регламентира начина, по който лица, които са заличени от списъците за избори на Европейски парламент, могат да бъдат дописани в изборния ден за симетрия с изборите за народни представители, президент и вицепрезидент, в противен случай предполагам, че си давате сметка, че ще стане абсолютно излишно приемането на изискването за уседналост.

в Конституцията, в Директива 1 на Европейския съюз, които по никакъв начин не позволяват да се отнемат конституционни права на български граждани, няма как да бъдат подкрепени от нас. Другите текстове биха могли да бъдат подкрепени, но тези, които противоречат на Конституцията